Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Trinaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti, konstatujem da sednici prisustvuje 86 prijavljenih poslanika.Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice. Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno, u ovom trenutku prisutno 114 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži objašnjenje ili obaveštenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Pošto

bitna za sve građane u Srbiji, ali mnogo bitnija za bezbednost naše dece u Srbiji.Konkretno, prvo pitanje jeste, to je pitanje koje se tiče naše dece i bezbednosti u saobraćaju, a naslovljeno je Ministarstvu prosvete i Agenciji za bezbednost saobraćaja. Pošto smo svedoci da unazad nekoliko meseci, odnosno od početka 2021. godine,

u školi, da zna elementarne stvari kako da se ponaša u saobraćaju. To ne znači da deca o saobraćaju znaju samo saobraćajne znake, šta znači trougao, šta znači ovaj znak, šta znači onaj znak.

njima će mnogo više značiti kada se toj deci kaže na koji način oni treba da se ponašaju od kuće do škole,

što veći značaj stavi u tom delu, da se deca uče u školi, u osnovnom obrazovanju i da znaju da se to u praksi njima pokazuje. To je ono za mene

doktori urgentne medicine i svi drugi doktori su u prvom planu na terenu, i oni pružaju pomoć svakom čoveku.Inače, lokalne samouprave, kao što je moja, iz koje ja dolazim, nema mogućnost da imamo hitnu pomoć. A, evo dešava se unazad nekoliko, mesec, dva, dešavale su se teške saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodima. Mi nemamo hitnu pomoć, nemamo urgentnu medicinu i zato moje pitanje Ministarstvu zdravlja – da li će imati mogućnost da se u periodu koji dolazi obezbedi pravilnikom da i opštine koje imaju manje od 20.000 stanovnika, da imaju pravo na hitnu pomoć, da mogu u svakom trenutku da pruže adekvatnu pomoć svim onim ljudima koji imaju saobraćajnu nezgodu.Inače, svi znamo u prvih pola sata ukoliko se ne dođe, tada se teško spašava život. Velika potreba svih nas jeste da te lokalne samouprave, kao i veliki centri imaju savremenu medicinsku opremu, da imaju veći broj doktora, a velika potreba jeste i malih sredina to što je velika populacija starih ljudi u tim malim opštinama i tu je veća potreba da se što pre izađe na teren.Još jednom poziv i nadležnom ministarstvu, Ministarstvu zdravlja, da se iznađe mogućnost da mali domovi zdravlja imaju pravo na hitnu pomoć, da mogu u pravom trenutku da obezbede adekvatnu pomoć za svakog kome to treba.Još jedan poziv mene kao čoveka i kao poslanika, predsednika Ujedinjene seljačke stranke, da se izađe, da se vakcinišu svi ljudi, jer vakcinacija je jedini lek protiv pandemije.Uvaženi predsedniče Skupštine, sada bih još jednom, još jednom, govorimo o zdravlju ljudi, velika potreba za zdravljem ljudi jeste da se koristi zdrava hrana, da se koristi sve ono što nam priroda daje. Ja sam na prošloj Skupštini ovde govorio o Svetskom danu pčelara, gde ste vi meni rekli da obezbedim po jednu teglu meda za svakog poslanika ovde u Skupštini. Ja ću to i uraditi, ali ovako pošto ste vi ovde predsednik Skupštine, ja sam sada doneo jedan kilogram meda,

vas i vas predsedniče Skupštine i moje kolege poslanike i Vladu Republike Srbije i predsednika Srbije, da obiđe najlepšu opštinu u Srbiji, da obiđe Svrljig, da proba naše specijalitete, ali još jednu stvar mogu da kažem i to nije tajna, ovde osima meda ima i oraha.

u ovom Visokom domu svakog dana donosimo zakone kojima poboljšavamo život u našoj zemlji, za nas su svi građani jednaki i ravnopravni, pre neki dan smo i podržali Zakon o ravnopravnosti, ali da li treba da ostanemo nemi kada neki političari koristeći svoju moć i novac žele da budu ravnopravniji od običnih građana.Neki žele da budu jednakiji od drugih, što bi rekao Džordž Orvel, odnosno ravnopravniji od običnih građana što je slučaj sa Draganom Đilasom.Mi ne želimo da se borimo za društvo u kojem postoje jednakiji i ravnopravniji, već za društvo u kojem su svi jednako ravnopravni i imaju podjednako ravnopravan tretman pred zakonom i pred svim institucijama u zemlji.Jedinstvena Srbija, već neko vreme od kada smo dobili informaciju da je 2014. godine u policijskoj stanici Vračar, napravljena službena beleška, a po prijavi bivše supruge Dragana Đilasa da je dotični izvršio nasilje u porodici tražimo i od sudstva i od Tužilaštva i od policije, razlog zbog kojeg nije reagovano napravljeno službenu belešku. On je udario svog bivšeg tasta, naneo mu teške telesne povrede, pretio, maltretirao svoju tadašnju suprugu.Da li kao društvo možemo da prihvatimo ovakvo nasilničko ponašanje, neko ko se samo rečima zalaže za građane Srbije, za njihovo bolje sutra, za bolju moderniju Srbiju?Ako se nasilnički ponaša prema svojima najmilijima prema najrođenijima šta mogu da očekuju sutra građani Srbije? Koja je to moć, koji je to novac koji može da te amnestira od nasilja i maltretiranja sopstvene porodice? Koja je to pokvarenost da najpre u zemlji uvrediš 400 žena, ne 400 žena, nego jednu jedinu ženu, zbog čega? Sa kojim pravom? Zbog svoje političke promocije?Koja je to izopačenost da iskoristiš problem i brigu jedne majke i njenog deteta, da bi skupio par političkih poena, a pri tom sve što kažeš nema veze sa istinom?Ako Dragan Đilas smisli da ima pravo da laže koliko hoće i šta hoće i da pri tom ne odgovara, ako misli da ima pravo da tuče, preti, ucenjuje, demolira institucije i da za to ne odgovara, ako on pravdu vidi kroz prizmu svojih laži i te laži uzima kao činjenice, kojima on podiže optužnicu, on daje zaštitu lažnim svedocima glumeći tužioca, on daje, on pri tom podiže neke optužnice glumeći sudiju ako je to pravda, onda je to Đilasova pravda, a ne pravda za koju su se vekovima građani ove zemlje borili.Srbija je uređena zemlja, u Srbiji se poštuje vladavina svih prava, pravda je jedino u institucijama države Srbije, nije ni u jednoj političkoj stranci, niti može da deli nijedan političar, a pogotovo ne Dragan Đilas koji zahvaljujući novcu i političkom uticaju verovatno uz nečiju pomoć uspeo da abolira ne samo od od krivičnog dela, odnosno krivičnog gonjenja, već same istrage porodičnog nasilja i pretnji koje je uputio svojoj bivšoj supruzi.Slučaj zataškavanja ove prijave mora biti istražen, ovaj slučaj još jednom pokazuje Đilasovu sklonost ka zloupotrebi državnih resursa, što pored sklonosti ka nasilju jednu osobu čini apsolutno nepodobnom za bavljenje politikom i obavljanje odgovornih državnih funkcija.I zbog toga tražimo da organi, nadležni organi reaguju za slučaj porodičnog nasilja i nasilja nad ženama u situacijama gde imamo žrtve, gde imamo svedoke, gde imamo počinioce odnosno krivce Dragana Đilasa.Zato tražimo da nadležni organi privedu Dragana Đilasa, kako ne bi uticao na svedoke i ne bi ponovio delo, da mu se oduzme pasoš kako ne bi iskoristio situaciju i pobegao na neko egzotično ostrvo. Zahvaljujem.

što znamo Srbija je sportska nacija, naročito u kolektivnim sportovima, a da bismo imali vrhunske rezultate, moramo razvijati masovni i školski sport i negovati sportske klubove i u manjim sredinama širom

da bi bio ponovo konkurentan za titule i druge visoke domete potrebno je stvoriti uslove.U prvom redu potrebno je završiti rekonstrukciju na stadionu „Čair“. Stadion „Čair“ je izgrađen 1963. godine, dakle pre skoro 60 godina, tako da je zbog dotrajalosti tri tribine istočne, severne i južne, i opasnosti zbog urušavanja od 1995. godine bilo zabranjeno korišćenje ovih tribina. Pomenute tri tribine su rekonstruisane 2011. godine sa kapacitetom od oko 18.000 mesta, a u 2020. godini su odobrena sredstva za završetak zapadne tribine, ali rekonstrukcija, nažalost nije završena, najverovatnije zbog aktuelne pandemije Kovid 19.Fudbalski savez Srbije je planirao pre desetak godina odigravanje međunarodnih reprezentativnih utakmica, ali stadion nije ispunjavao uslove. Iako su tri tribine završene, preostala zapadna je nebezbedna i ne može se koristiti.Kao što znamo, grad Niš se prostire u jugoistočnom Srbije i predstavlja najveći administrativni i privredni, kulturni i sportski centar ovog dela zemlje. Te po broju stanovnika zauzima treće mesto, posle Beograda i Novog Sada. S toga zaslužuje da ima osposobljen stadion što bi pomoglo turizmu grada Niša, kao i mladim ljudima da se aktiviraju, jer stadion „Čair“ nije samo fudbalski, već i gradski stadion, koji ima atletsku stazu.Fudbalske legende, poput Kneževića, Pantelića i sadašnjeg selektora Dragana Stojkovića Piksija, koji su potekli sa ovog stadiona, zaslužuju da imaju fudbalske naslednike.S toga upućujem pitanje Ministarstvu građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, da li Ministarstvo može pomoći gradu Nišu da stadion dobije izgled modernog i sportskog objekta, kakav grad Niš i fudbalski klub „Radnički“ zaslužuju?Zahvaljujem.

moje pitanje je dokle se stiglo u sprovođenju akcionog plana za medijsku strategiju, budući da u naredne dve godine, medijska strategija i akcioni plan predviđaju izmene, ne samo medijskih zakona nego i niz drugih zakona, koji se tiču bezbednosti novinara, njihovog rada, ali i unapređenja medijske regulative, tačnije njenog usaglašavanja sa medijskom strategijom.Prema oceni i evropske komisije i stručnjaka koji se bave medijima, Republika Srbija je usvojila odličnu medijsku strategiju, formirana je radna grupa za sprovođenje akcionog plana, a akcioni plan predviđa sve rokove u kojima je neophodno izvršiti izmene i dopune zakona iz oblasti medija.Zakon o javnom informisanju i medija, u četvrtom kvartalu 2021. godine, do kraja ove godine, neophodno je izmeniti, a 2022. godine, zakon o elektronskim medijima, a u trećem kvartalu 2022. godine, akcioni plan predviđa da se izmene i dopune, dopuni Zakon o javnim medijskim servisima.U akcionom planu, dat je precizan i niz mera za unapređenja bezbednosti, socijalno ekonomskih i profesionalnih uslova za rad novinara, zaštitu novinarskih izvora, profesionalne autonomije novinara i urednika, funkcionalnost i ažurnost registra medija, tako da je predviđena izmena i dopuna 13 zakona u naredne dve godine.Od tih izmena, najviše promena se odnosi na Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakonu o elektronskim medijima i Zakona o javnim medijskim servisima.Budući čekamo da se usaglasi Poglavlje 10. za pristupanje EU, bilo bi dobro da što pre sprovedemo akcioni plan onako kako je i napravljen.Dakle, da se držimo onih rokova koji su propisani akcionim planom, budući da znamo da je Radna grupa zadužena za sprovođenje Akcionog plana održala sastanak 17. decembra 2020. godine.Pitam Ministarstvo kulture i informisanja, dokle se stiglo u sprovođenju Akcionog plana za medijsku strategiju?Hvala.

poslanice, poštovani poslanici, poštovani građani, sjajno je, što je u ovom trenutku tu ministar unutrašnjih poslova, pošto je pitanje upućeno njegovom ministarstvu.Dakle, tražim obaveštenje od MUP-a, tražim obaveštenje od Tužilaštva za organizovani kriminal, od REM-a i Saveta za štampu, čućete, u vezi pretnji koje je juče, maja, na TV „Nova S“ u emisiji „Među nama“, izrekao tajkun Dragan Đilas.Na pitanje voditeljke, kažete lustracija. Iz Narodne stranke to zovu revanšizmom. Kako se to radi i ko to procenjuje, ko su ti ljudi koje treba lustrirati? Kraj pitanja.Potom, oligarh Đilas, jasno preti i kaže, kome će se svetiti. Citiram Đilasa – „Ljudi, ljudima koji su se bavili nekom javnom delatnošću, pre svega, što znači da se to odnosi na političare, ali i na ljude koji su koristili medije da šire mržnju. U sklopu cele priče to će se to će se odnositi na sve ljude poput Dragana Vučićevića, ili na sve ljude koji danas rade na „Pinku“ ili na „Hepiju. Evo, uzeću primer gospodina Bakareca.“ Kaže i mene treba lustrirati.Kaže Đilas dalje: „Ljudi koji napadaju druge i poznanici su, ta mržnja koju oni šire, te napade koje prave, pa neko mora za to da odgovara, znači odgovaraće odgovaraće svi.“ Kaže Đilas, znači odgovaraće svi. Pretnja je upućena i svima nama. Kaže - neko mora da stavi tačku na političare koji su se ogrešili o moralne kodekse, za to mora da se snosi odgovornost.Dragan Đilas je ovim počinio više krivičnih dela, pretio je urednicima medija, pretio je svim novinarima i svim zaposlenima na TV „Hepi“ i TV „Pinku“, pretio je svim političarima, neistomišljenicima, pretio je svima nama poslanicima, preti svima koji su se, kako on kaže, ogrešili o njegove moralne kodekse, a njegovi moralni kodeksi su nasilje, pljačka i lopovluk. Đilas otvoreno preti, posle toga, da će oduzimati nacionalne frekvencije, „Pinku“ i „Hepiju“.Na kraju intervjua, još luđe, Đilas optužuje i vređa predstavnike EU i SAD i otvoreno je rekao da su korumpirani i da ih je Vučić korumpirao i da ga zbog toga podržavaju. Posebno je vređao ambasadora SAD, Entonija Gotfrija. Državo, reaguj.Šta

Da li misli da je revanšizam, zatvaranje novinara i političara, koji mu nisu po volji?Podneo je, podsećam, do sada 400 tužbi i krivičnih prijava, protiv novinara i političara, koji su istraživali njegove mahinacije.Da mahinacije.Da li Đilas pod revanšizmom podrazumeva silovanje, kao što je njegov Željko Veselinović pretio Ani Brnabić, silovanjem?Da li Đilas pod lustracijom podrazumeva vešanje, bacanje u Dunav, klanje političara i novinara, sudove revolucija? Sve to su pod znakom navoda njegovi ugledni elitisti najavljivali u poslednje godine, i odnosilo se opet na sve nas.Da li Đilas pod lustracijom podrazumeva napad na RTS, koji je već izveo prošle godine, kada su pretili novinarima?Da li Đilas pod lustracijom i revanšizmom podrazumeva napad na Skupštinu Srbije, koju je već izveo prošle godine, kada je povređeno 140 policajaca?U tom kontekstu setimo se silnih Đilasovih pretnji, iz slučajeva psovki i porodičnih nasilja. Setimo se kako je vređao policajca koji ga je zaustavio i rekao mu je, daj odj… više, evo ti vizit karta, da znaš ko te je ostavio bez posla.Sledeće, psovao je na sednici Skupštine grada, odbornika SRS Zorana Ognjanovića, rekao je - j… ću ti majku i oca i sestru, to sam lično čuo, bio sam dva metra udaljen od Đilasa.U

psovao, pretio pripadnicima policije u civilu, da će opet ostati bez posla, 19. januara je vređao i psovao studente, rečima „j… ti mater“ pa homofobna psovka. Đilas je 3. maja, dok mu je ceo grad skandirao da je lopov, pretio predsedniku, citiram Đilasa, znači ovo je uputio predsedniku, Đilas stalno tvrdi da nikoga ne vređa – ti si jedan kreten, kukavica jedna bolesna, platićeš kad tad.Konačno Đilas je po izveštajima MUP-a i svedočenju njegove supruge, tasta i bivše tašte, maltretirao i fizički tukao u decembru 2014. godine, o čemu postoje zapisnici u MUP-u. Uz to je, po njenom svedočenju, njegove bivše supruge, fizički ju je maltretirao, dok je bila trudna i pretio je da će joj odrubiti glavu. I onda ovih dana Đilas ponavlja bestijalnu glupost da je predsednik Vučić mentalno bolestan.Iz ovoga što sam jasno naveo, vidi se da je Đilas opasan psihopata i sociopata, on nema saosećanja ni prema kome. Pitaću Đilasa pošto me ovih dana vređa u njegovim medijima i non-stop proziva, šta je uradio za narod, šta je uradio za Srbiju? Opljačkao je Srbiju. U poslednjoj godini je godinu dana sabotirao borbu protiv epidemije. Nije donirao ni jednu masku, ni jedan respirator. Za razliku od njega ja sam dva puta išao na teške operacije da bih donirao kožu teško izgoreloj deci, Urošu Karoviću iz Kraljeva i Mileni Šukundi iz sela Prigrevica, a za to vreme Đilas je drao kožu s leđa narodu.Biblijsko otkrovenje Sv. Jovana Bogoslova, kao da opisuje Vučića i Đilasa dobro i zlo „I, videh anđela gde silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj i uhvati aždahu, žutu zmiju koja je đavo i sotona i sveza je na 1.000 godina i u bezdan baci, i zapečati nad njom da više ne prelašćuje naroda, dok se ne navrši 1.000 godina“. Ko čini nepravdu neka još čini nepravdu i ko je pogan, neka se još pogani i ko je pravedan, neka još čini pravdu i ko je svet neka se još sveti.Živela Srbija.Hvala. Zahvaljujem.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Pošto radom.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkom mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Radovanu Arežini, izabranom sa izborne liste Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma.Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Radovanu Arežini.Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.Poštovani

zakletve.Dozvolite mi da Vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom

rad.Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Đuro

nego što nastavimo, samo da vas još jednom podsetim da ćemo raditi po ovoj raspravi u pojedinostima u prepodnevnom delu sednice.Od 16.00 do 19.00 sati je postavljanje poslaničkih pitanja Vladi Republike Srbije, a posle 19.00 sati će biti Dan za glasanje.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, Siniša Mali, ministar finansija, Zoran Lazić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i Valentina Vulić, načelnik Uprave za upravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.Primili ste amandmane koje je na Predlog zakona podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.Primili ste izveštaje Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.Ima reč Aleksandar

što možemo i danas zajedno da radimo i, kao što sam rekao kada smo razgovarali prošli put upravo o ovom zakonu, da mi u Skupštinu dolazimo da bismo zakone popravljali, da bi od vas kao predstavnike naroda dobili jasne sugestije i dobili jasna uputstva u kom pravcu treba nešto da radimo i kako treba da radimo, hoću da vam se zahvalim za amandmane koje ste predložili i da vam kažem da su svi amandmani koje je predložio nadležni odbor usvojeni od strane Vlade, od strane predlagača i da vam se zahvalim na tome što će ovaj zakon, zahvaljujući vama, biti samo još bolji i biti još više na usluzi građanima Republike Srbije.Dakle, svi amandmani koje ste predložili su usvojeni.Hvala

prvo bih želeo da se zahvalim ministru na tome što su usvojeni svi amandmani koje je Odbor za odbranu i unutrašnje poslove predložio.Dakle, mi smo na sednici, koja je održana juče, sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, odličili da podnesemo amandmana.Dakle, u pitanju je tačnije preciziranje pojedinih odredbi. Konkretno, kada govorimo o amandmanu na član 1. dakle, navedeni amandman predstavlja usaglašavanje sa članom 8. zakona, kojim je propisano da ako obrazac lične karte sadrži čip, u njega se upisuje, između ostalog, i podatak o prebivalištvu.Smatrali smo da je neophodno isti podatak upisati, čak i ako lična karta ne sadrži mikrokontroler, tj. čip, a naročito smo imali u vidu značaj koji adresa prebivalšta građana ima u upravnim poslovima, s obzirom da se na taj način određuje i mesna nadležnost organa za postupanje u upravnim poslovima, a koja se dokazuje ličnom kartom.Ja bih želeo da iskoristim priliku da, s obzirom da u javnosti ili da kažem u delu javnosti su uočene neke nejasnoće i nedoumice u pogledu toga, naglasim da se ovim ne menja ništa u onom delu da će građani i dalje imati mogućnost da se opredele da li su za čipovanu ličnu kartu ili ne.Dakle, primetio sam u javnosti određene nedoumice u tom smislu i želeo sam to da naglasim. Dakle, u obrascu lične karte će se navesti podatak o adresi prebivališta. To je i do sada bio slučaj. Dakle, za one građane koji odluče da nemaju čipovanu ličnu kartu, ponavljam da je to i do sada bio slučaj, a ovim se zapravo vrši samo usaglašavanje, odnosno preciziranje konkretno ovog dela zakonskog akta.Gospodine ministre, želeo bih da iskoristim priliku, kada govorimo o Predlogu zakona o ličnoj karti, kada govorimo o ovoj temi, da ponovim ono što sam rekao i kada smo imali načelnu raspravu. Dakle, uvek kada su neki zakoni iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova na dnevnom redu Skupštine, dobra je prilika da prodiskutujemo o još nekim stvarima koje se tiču bezbednosti naših građana, koje se tiču bezbednosne situacije u zemlji, koje se tiču borbe protiv kriminala i korupcije, koje se tiču organizovanog kriminala i svih ostalih stvari iz domena Ministarstva unutrašnjih poslova.Mi u načelnoj raspravi istakli da smo kao Odbor za odbranu i unutrašnje poslove pre dve nedelje imali sednicu na kojoj je usvojena Informacija o radu ministarstva, kao i Izveštaj o stanju bezbednosti naše zemlje i da smo prilikom razmatranja tih informacija uočili da je stopa opšteg kriminaliteta u Srbiji danas na značajno nižem nivou nego nekad, na mnogo nižem nivou nego u nekim ranijim godinama,

odnosno stope opšteg kriminaliteta i ja bih želeo da istaknem, između ostalog, i vašu zaslugu, ministre, za to, jer reč je o izveštajnom periodu koji obuhvata oktobar-decembar 2020. godine, a jasno se vidi razlika u odnosu na isti izveštajni period nekih ranijih godina.Ovom prilikom ne želim samo da ističem statističke podatke. Dakle, ti statistički podaci govore u prilog ovoj tezi i iz njih se jasno vidi, kada se uzme stopa opšteg kriminaliteta, kada se uzmu svi ostali parametri koji govore o konkretnim krivičnim delima, dakle, u svakom mogućem segmentu se vidi opadanje, ali ne želim samo da pričam o statističkim podacima. Želim da kažem da se to oseća kod svakog građanina naše zemlje.Dakle, lični subjektivni osećaj je da je Srbija danas daleko bezbednija zemlja. Dakle, i posebno bih podvukao onaj deo koji se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i vaše zasluge kada je reč o suzbijanju organizovanih kriminalnih grupa, pa i ove organizovane kriminalne grupe, koja je slovila za jednu od najopasnijih kriminalnih grupa na ovim prostorima u ovom delu Evrope. Reč je o kriminalnom klanu Belivuk – Miljković. To, naravno, nije kraj.Mi iz sredstava javnog informisanja vidimo da se nastavlja sa tom akcijom, da je poruka da neće biti zaštićenih, da je poruka da niko nije jači od države, da je poruka da kada postoji politička volja u državi, da će država uvek naći načina i snage da se izbori sa svim vidovima organizovanog kriminala.Želeo bih ovom prilikom da kandidujem jednu temu i da vas pitam, ministre, za vaše mišljenje kada je reč o jednom fenomenu koji se dešava u Srbiji, a to je da ne dele svi isto ushićenje i ne dele svi isto zadovoljstvo kada govorimo o rezultatima države u borbi protiv organizovanog kriminala. Dakle, u pitanju jedna kampanja. Ja sam o tome nekoliko puta govorio, ali nisam imao priliku sa vama još da razgovaram na tu temu, a to je da pojedini mediji, eto, slučajno pod kontrolom Dragana Đilasa, da li je slučajno ili ne, neka procene građani Srbije, ali ti mediji od samog starta, od samog početka ove oštre borbe države sa organizovanim kriminalom i mafijom nekako kao da podmeću klipove pod točkove.Ako se sećate, ministre, kada je predsednik države kao neko ko je pokretač, ko je inicijator svega ovoga, bez čije energije naravno ne bi imali, ubeđen sam, ovakve rezultate, kada je prilikom gostovanja na jednoj televiziji nakon hapšenja ove grupe, ponavljam jedne od najopasnijih kriminalnih grupa u regionu, izvadio određene slike da demonstrira, da pokaže građanima sa čime smo imali posla, sa kakvim kriminalcima smo se borili.Izvadio je slike i pokazao, tog sekunda u Srbiji je prestalo da bude važno da li mi vodimo borbu protiv organizovanog kriminala, kakvi su rezultati, ko je uhapšen, za kakva krivična dela su ti ljudi osumnjičeni, a nadam se uskoro i optuženi, tog sekunda je postalo samo važno za neke medije da li je predsednik smeo da pokaže fotografije ili nije, da li je to bilo degutantno po njima, da li je to bilo moralno, da li je mogao, da li je trebao, itd? I, samo se oko toga vodila rasprava.Isto se dešava sada, dakle, pre desetak dana, kada je predsednik bio na jednoj televiziji na kojoj je govorio vrlo eksplicitno o načinu na koji su vršena krivična dela istih tih kriminalaca.Ja mogu da se složim da je to možda neprijatno, da nije prijatno čuti da u 21. veku neko nekoga melje. Ja se slažem da to možda nije prijatno, ali to ne umanjuje težinu tih krivičnih dela. To ne umanjuje potrebu da čovek izađe i objasni građanima Srbije sa kakvim monstrumima smo se suočavali i tog sekunda ponavlja se slučaj. Ponovo ti isti mediji, samo se bave time da li je Vučić smeo da govori tako eksplicitno o tome da su kriminalci mleli ljude, itd. Nije više važno, nema ulaska u suštinu, nema ulaska u meritum stvari.Na u meritum stvari.Na taj način, ministre, moje mišljenje je da oni pokušavaju da obesmisle čitavu borbu protiv organizovanog kriminala, da obesmisle, da omalovaže rezultate, na taj način da revitalizuju I, naravno, kulminacija svega toga je bila ona, ja nemam drugi izraz, nego monstruozna emisija pre nekoliko dana na, mislim Nova S, ne znam kako se zove emisija, a u pitanju su neka dvojica. Jedan se predstavlja kao pisac, drugi se predstavlja kao publicista i oni vode neku emisiju, koja je poznata javnosti samo po količini najbrutalnijih uvreda i najvaulgarnijih psovki protiv i vas, ministre, i predsednika države, i nas narodnih poslanika, i svih koji učestvuju u borbi protiv kriminala i korupcije.E, u toj emisiji su doveli čoveka za koga cela Srbija tvrdi da je pedofil, cela Srbija tvrdi da je pedofil i on je odjedanput legitimni sagovornik. Pozvali su ga i sa njim jeli ćevape, podsmevajući se žrtvama kriminalaca koji su ubijeni, za koje se veruje da su posle samleveni. Na taj način, direktno se rugaju i porodici tih žrtava.Želeo sam da kandidujem ovu temu, želeo sam i da čujemo od vas vaše mišljenje kako je moguće da danas u Srbiji postoje mediji, a dozvoliću sebi da kažem, a i određeni centri moći, koji direktno opstruišu borbu protiv kriminala i korupcije, borbu protiv organizovanog kriminala, borbu protiv mafije i na taj način pomažu kriminalcima? Zahvaljujem. Predsednik Aleksandar Vučić je objavio rat mafiji i zaista uspeo da objedini sve kapacitete, sve resurse naše države u jedinstvenoj borbi protiv organizovanog kriminala.Ministarstvo unutrašnjih poslova, BIA, Tužilaštvo za organizovani kriminal, kompletno pravosuđe, svi su ujedinjeni u ovoj borbi.Nisam ja postigao te rezultate, te rezultate je postigla organizovana i ujedinjena država, a ja sam imao čast da u tom trenutku budem na čelu MUP-a. Kada imate takvu podršku, kada imate takvu sinergiju čitavog društva, čitave države, pobeda je izvesna i nema tog organizovanog kriminala koji može da se nosi sa državom kada država nešto odluči, kada nešto kaže.Predsednik Aleksandar Vučić je prvi čovek naše države i uspeo je da objedini čitavo društvo, uspeo je da objedini sve kojima je stalo do mirne, sigurne, stabilne Srbije, da učestvuju u ovoj borbi. U pravu ste, ima i onih kojima nije.Znate, kada je predsednik Aleksandar Vučić rekao da objavljujemo rat mafiji i najavio skori obračun sa mafijom, prvo ste imali salve smeha, jel tako, po tim istim medijima. Ja se samo ne bih složio da kažete - mediji u Srbiji. Izvinite, to su luksemburški mediji, to su mediji iz Luksemburga.Meni je naravno veoma zanimljivo što mediji iz Luksemburga poklanjaju toliko pažnje stanju u Srbiji. Nisam siguran da mediji iz Srbije toliko pažnje poklanjaju Luksemburgu, ali dobro, šta da radimo, mi smo zanimljiva zemlja i eto, vidite da imamo čak luksemburške medije koji se toliko bave Srbijom i koji imaju svoje favorite u Srbiji, znaju ko bi da vlada Srbijom, kako treba da se vlada, sve oni znaju. Samo u Luksemburgu se na taj način ne bave novinarstvom, ali evo kod nas, što je sasvim u redu i drago mi je zbog toga. Još više bih se radovao ako plaćaju pored državi Srbiji. To bi bilo možda i najbolje, ali nisam baš stručnjak za to. Razgovaraće se sigurno i na tu temu.Dakle, prvo što su pokušali da urade, da ismeju borbu, da kažu – od toga nema ništa, nikakva mafija neće pasti, niko neće biti uhapšen. I to je bilo strašno duhovito i strašno smešno i baš se ludo zabavljali.Manje od 100 dana kasnije, kada je najorganizovanija kriminalna grupa u Evropi, a sigurno najsurovija kriminalna grupa u Evropi pala i bila razbijena, onda su počeli da govore – to u stvari nije tako baš, mislim, jeste neko hapšenje, ali nisu oni baš takvi kao što se priča, to se preteruje, to je obračun sa navijačima, to je u stvari nešto između vlasti i navijača.Kada je predsednik izašao i uz saglasnost tužilaštva, da ponovim još jednom, uz saglasnost tužilaštva, a tužilac je gospodar istrage i svih dokaza do kojih se dođe u istrazi, dakle, kada je uz saglasnost sa Tužilaštvom za organizovani kriminal predsednik Vučić pokazao samo delić onoga čime se raspolaže, i to ne da bi to koristio kao nekakav medijski događaj, već između ostalog, da bi pomogao nama u istrazi da vidimo da li može neko da se identifikuje, da li će se neko javiti ko nešto zna, a mi nismo još došli do njega. Dakle, kada se to pokazalo u tom trenutku, više uopšte nije bilo važno ko je iskasapio te ljude, ko je otimao ljude, nego samo da li sme da se pokaže fotografija. Suviše je surovo.Ja se slažem da je surovo. Ja se slažem da je odvratno. Ja se slažem da je to nešto što nikada nismo trebali da doživimo u našoj zemlji, ali kada već jesmo, i to je način da se borimo protiv takvih ljudi da se to više nikad ne desi, da se to više nikada ne ponovi.Od tog momenta, za ove iz Luksemburga i političke partije koje oni podržavaju, više nije bilo bitno ni zločin, ni ko je činio zločin, nego samo da li je Aleksandar Vučić doneo ovaj ili onaj papir, ovu ili onu fotografiju. Zločini uopšte nisu važni. Najveći zločin je što postoji Aleksandar Vučić, a poseban je zločin što država Srbija, što građani Srbije glasaju za njega tako masovno. I to mu ne praštaju.Lakše bi oni oprostili bilo koji zločin osim tog zločina, zločina slobodne, samostalne i stabilne Srbije. I taj zločin neće i ne mogu da mu oproste.Odjedanput više nije važno, ništa nije važno.

zemlje.Znate, da su imali bar toliko elementarnog poštovanja ne prema nama političarima koji se nalazimo na čelu institucija, kako Ustav, kako zemlja, kako zakon nalaže,

Ni to.Znate li kako se oseća policajac koji je rizikovao bezbednost i sebe i svoje porodice time što se sukobio sa ovim klanom kada čita u novinama ili gleda na televiziji kako u stvari to i nije neka borba, kako to nije ništa tako, kako je policija zapravo politički organ? Onda on pogleda sebe, pogleda svoju decu i kaže – čekaj, ja rizikujem svoj život, svoje zdravlje zbog Srbije, a Srbija mi kaže – pa i nije to Bog zna šta, kome je stalo do tvog života i tvog zdravlja. Nije to dobra poruka. Na svu sreću, svi policajci vrlo dobro znaju da je to neka luksemburška Srbija, čudna Srbija, koja nije ona Srbija koju srećemo svakog dana i za koju radimo i zbog koje živimo. Nije to tako.Dame i gospodo narodni poslanici,

kada tužilac bude slobodan da iznese sve ono do čega smo došli u istrazi, tek ćete onda videti kakve su razmere zla koje je hodalo ovom zemljom, kakve su neshvatljive razmere zla koje je u ovoj zemlji htelo da određuje i ko vlada ovom zemljo, koje se u ovoj zemlji bavilo najstrašnijim oblicima kriminala.Razumeo bih, dame i gospodo, da možete da napadate bilo kog političara, to je posao politike, ali da možete da osporavate ovu akciju i vrednost onoga što su postigli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA i Tužilaštvo za organizovani kriminal ne mogu da razumem, nemam opravdanje. Ne može se naći opravdanje za tako nešto.Naša Srbija je sada bolja i bezbednija, sigurnija je zbog ovoga. Kad kažem – sigurnija, pa jel mislite da postoji razlika u tome da li je neko član ove ili one partije kada je u pitanju osećaj sigurnosti i zaštite tog čoveka? Nijedan policajac, nijedan pripadnik BIA, nijedan pripadnik Tužilaštva za organizovani kriminal ne razmišlja o takvim kategorijama. Mi ne znamo ko su oni sa kojima radimo, ukoliko su prekršili zakon, ne zanima nas, baš nas briga.Predsednik Aleksandar Vučić je rekao – nema zaštićenih. Setite se da su prva hapšenja bila od nekih funkcionera, članova vladajućih partija. To je nešto, naravno, što nije bio manir za vreme vlasti DOS-a.Govorili ste i hvala vam za to, statistika kao statistika, ona može da prikaže svašta, znate i sami. Kaže – zbir tačnih podataka koji daju netačnu sliku, i to je vrlo tačno.Suština, način na koji ja, kao ministar unutrašnjih poslova, merim uspešnost svakog načelnika policijske uprave jeste u tome kako se njegov građanin, koliko se sigurno oseća na ulici. Nema malih i velikih zločina, svaki džeparoš, najobičniji džeparoš zaslužuje da bude kažnjen zato što njegovo džeparenje u nekoj liniji gradskog saobraćaja čini da su stotine ljudi nesigurne, da im dan počne loše, da im se dan loše završi, da se plaše, a ne smeju da se plaše u našem slobodnom gradu.Evo, pre nekoliko dana smo upravo uhvatili jednu grupu stranih državljanki koje su se bavile džeparenjem po našim tržnim centrima i odmah je grad bezbedniji. Naravno, luksemburški mediji će reći – sram ih bilo, bave se džeparenjima, umesto krupnim slučajevima, znate već kako to ide. Pa, da, ali vratite se vi kući kada imate taj osećaj da vam je neko nešto uzeo, da vam je neko izvukao novčanik, da nečija majka nije sigurna kada ode do tržnog centra ili uđe u autobus.Nema velikih i malih dilera, kažu hapsite ljude za 10gr marihuane, ma hapsiću ih za 5gr marihuane, zato što će ga to skloniti sa ulice jedno šest meseci. Ako ništa drugo, za tih šest meseci neće imati ko da našoj deci proda tih 10gr marihuane.Nema velikih i malih. Kvalitet rada PU u svakom gradu merim po tome koliko su se izborili sa tzv. običnim, uličnim kriminalom, koliko je manje džeparoša, koliko manje narko-dilera, koliko je manje sitnih lopova, koliko je manje siledžija, koliko je manje vršnjačkog nasilja. U tome pomislite naivno da će vas podržati celo društvo, ali neće. Nažalost, neće. Neće vas podržati oni kojima nije stalo do stabilne Srbije, kojima nije stalo do Srbije koja je sigurna, koja je stabilna.Vi znate, to će mi biti velika radost, zaista velika radost, nadam se već do kraja godine, da ćemo samo u Beogradu imati 400 novih policajaca pozornika, kao nekada, u svakom kvartu jedan policajac koji tu počne i završi svoj radni vek, poznaje svako dete, zna svaku školu, zna u kom kafiću se skupljaju oni koji ne treba tu da se skupljaju, kad uđe da znaju s poštovanjem da se sklone jer znaju da je došla država i da je došla policija i to hoću da proširim na čitavu Republiku Srbiju, hoću u svakom gradu da tako funkcionišemo.Opet, neko bi pomislio da je to dobro za sve građane Srbije i jeste dobro za sve građane Srbije, ali uvek ćete imati luksemburške medije i političare koje oni podržavaju i koji će reći da to naravno ništa ne valja, ali jedino merilo, dame i gospodo, jeste osećaj građanina Srbije koliko je on bezbedan, koliko je bezbedniji na ulici svakog dana. Kada vi i ja kao roditelji budemo mogli da kažemo - dete kasni iz škole, ma sigurno se zaigralo, a ne pomislimo da mu je neko nešto učinio nažao. takva država je merilo uspeha svih nas. Hvala. Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, poštovani ministre unutrašnjih poslova sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, svakako da mi je drago što su Vlada Republike Srbije, gospodine ministre, a i vi prihvatili ovaj amandman gospodina Markovića o kojem je on govorio, jer i sam amandman, a i čitav zakon, i čitav zakon, ide u korak sa digitalizacijom, sa jedne strane, a sa druge strane nam je cilj da građani Republike Srbije od svoje kuće ili iz svoga stana ostvare svoja prava umesto da svakodnevno obijaju šaltere državnih ustanova.Kada sam već uzeo reč, dozvolite da kažem još nekoliko rečenica i molim vas, narodni poslanici, obratite pažnju na ovo što ću reći.Gospodine ministre, naš predsednik Aleksandar Vučić je 18. maja 2021. godine dobio izvinjenje češkog predsednika Miloša Zemana zbog bombardovanja Srbije. Predsednik Zeman je rekao, citiram: „NATO bombardovanje bilo je greška, bilo je to gore od zločina i ja bih zamolio srpski narod da nam oprosti“, završen citat. Ovo je izvorno, tačno kako je predsednik Češke rekao, a ne neki medij, kako su preneli, pod kontrolom Dragana Đilasa.Dame

Istom prilikom predsednik Zeman je odlikovao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom belog orla, najvećim priznanjem Češke.Obratite pažnju. Ovakvim ordenom, od Srba, odlikovan je samo Nikola Tesla 1937. godine. Isto tako, orden su dobili Žak Širak, španski kralj

Aleksandar Marković, je bio jedan deo naših građana Republike Srbije. Među njima su, verovali ili ne, prof. dr Rade Veljanovski, glasnogovornik Dragana Đilasa, verovali ili ne, Nataša Kandić

poštovani građani i uvaženi narodni poslanici, ovaj nečasni gest prof. Veljanovskog, jer on je poznat u zalaganju za razbijanje teritorijalnog integriteta Srbije i po mržnji prema predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS. Kako znate, ja nikada na pamet ne pričam. Prof. dr Veljanovski je 22. aprila 2018. godine rekao, citiram: „Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova i obezbedi mu stolicu u UN“, završen citat. Kažite prof. dr Veljanovski, glasnogovorniče Dragana Đilasa, da li ste to izjavili ili ne, a psujete predsednika Republike ovih dana zato što je okačio na svoje prsa odlikovanje Zemana i rekli ste da je na pogrešna prsa dat.

uz njega je stala i Nataša Kandić, slika i prilika Đilasa i njegovih saradnika koji su vodili Srbiju do 2012. godine. Obratite pažnju sada ću govoriti kao svedok u procesu veka gospodina Miloševića, na njegovoj strani, a ne tužilaštva. Ovo što ću govoriti je objavljeno, nisam ja samo objavljivao, nego i ostali naučni radnici.Kandić je izmišljala šiptarske leševe za Haški tribunal. Tako je namestila slučaj „Hladnjača“ sa leševima. Molim vas, narodni poslanici, iz pijeteta prema žrtvama da saslušate. List „Timočka kriminalna revija“ objavila je dva članka u vezi kamiona hladnjače. Videćete zašto ovo kažem. Prvi članak objavljen je 16.9.1999. godine koji je navodio da su u kamionu hladnjačibili mrtvi Kurdi, obratite pažnju, mrtvi Kurdi i da su registarske tablice bile švajcarske tablice, a pisao je Dragan Vitomirović novinar.Gle čuda, u drugom članku koji je objavljen, opet u „Timočkoj kriminalnoj reviji“ od istog autora, gospodina Vitomirovića, ali 1.5. gospodnje 2001. 2001. godine, skoro godinu i po dana kasnije, a koji je Nataša Kandić prezentovala, ovaj član sada o kojem ću reći, svetu i izvoru optužbi protiv Slobodana Miloševića, tako da su mrtvi Kurdi postali mrtvi Albanci, a švajcarske registarske tablice postale su kosovske registarske tablice.Autor članka Dragan Vitomirović imao je brata koji je imao u svom policijskom dosijeu švercovanje ilegalnih stranaka preko rumunske granice. Neću još dug biti. Još ga je ohrabrio tadašnji, verovali ili ne, ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović koji je podržao NATO da napiše drugi članak, izmisli. Nataša Kandić je kazala, citiram njene reči: „Naše istrage“, dakle njene, „došle su do svedoka koji mogu posvedočiti da su mnogi ljudi ubijani, a njihova tela sahranjivana samo da bi naknadno bila iskopavana i kasnije prebacivana na druga mesta“, završen citat. Baš u vezi ovoga.Policijski oficir, Dragan Karleuša, koji je bio zadužen za istragu ovakvih navoda pojavio se jula 2002. godine u Hagu, ali kao svedok Haškog tužilaštva, ne Slobodana Miloševića, protiv Slobodana Miloševića i priznao da ni jedna jedina izjava svedoka nije bila uzeta. Ovo vam govorim, poštovani građani i uvaženi narodni poslanici, iz transkripta Haškog

kako je bilo moguće BBS da 27. januara 2002. godine, dakle šest meseci ranije,

kako zajedno sa glavnim medijima opisuje Natašin centar, Kandićkin centar, tada se zvao za humanitarno pravo, kao pouzdani izvor organizacije za ljudska prava. Dakle, vidite ko je sudelovao u slučaju „Hladnjača“ i blatio našu državu, a ko danas, prekjuče blati i državu našu i našeg predsednika, kada predsednik države prima najveće priznanje Češke Republike. Dakle, ovo troje.Ne treba da vas čudi, poštovani građani Srbije, što Nataša Kandić, Vesna Vodinelić i prof. dr Veljanovski, Đilasovi saradnici kažu da je orden predsednika Zemana okačen na nedostojno poprsje, ovo je citat. Za njih nedostojno. I tako je, gospodine ministre, nikada se neće svi složiti sa 90% građana.

li je tako gospođo Vodinelić ili ne, a vi ste profesor prava?Dok naš predsednik Vučić svakodnevno vraća međunarodni ugled Srbije, pa i ovom posetom u Češkoj provodi politiku mira, politiku solidarnosti, politiku zdravlja svih naših građana, ne samo u Srbiji, nego u regionu, čak i šire, i politiku ubrzanog ekonomskog napretka, dotle tajkun Dragan Đilas, Nataša Kandić, Vuk Jeremić, profesor Veljanovski, gospođa Vodinelić, blate predsednika države, državu Srbiju i sve građane Srbije, ali i češkog predsednika Zemana. Siguran sam, poštovani građani, da ćete ih kazniti, ali sam siguran da će ih sud istorije, koji je najteži, kazniti. Hvala, poštovani narodni poslanici.

iz razloga što građani sada mogu mnogo brže da završe svoj posao kada im je neophodna lična karta kao dokument i putna isprava da posebno oni koji žive na selu ne treba da gube dva, tri dana da idu na šalter i da čekaju, već to mnog brže mogu da završe.Gospodin Atlagić je dobro govorio. Ja samo želim da dodam da predsednik Češke Zeman nije bio predsednik pre bombardovanja, pa je sada pričao da se izvinjava Srbiji. Bio je pre bombardovanja, za vreme bombardovanja i sada. To znači da ima ogromnu težinu neko ko je tada prihvatio nešto bez odluke Saveta bezbednosti da se bombarduje Srbija i to niko ne može da kaže, a posebno ovi izdajnici srpski, da nema određenu težinu kada kaže neko ko je član EU i njihov predsednik kada je u pitanju Češka, gospodin Zeman.Moram

da Haradinaj se više ne pita više ni za šta na KiM i da u međunarodnim odnosima Srbija je danas mnogo popularnija nego što je to bilo ranijih godina. srpski funkcioneri su tražili pare, pomoć od Amerike, od drugih država moćnih u EU, a danas ne tražimo novac od njih. Danas samo tražimo da ono što je istina i ono što je pravda bude primenjena nad Srbijom i da se odluke ne donose glasanjem već da se koristi međunarodno pravo.Mi u Srbiji imamo neke koji su navikli da budu na funkcijama, a tu njihovu naviku ne mogu da obezbede kriminalci, lažovi, prevaranti, lopovi i najbogatiji političar na svetu Dragan Đilas.Ja sam, gospodine ministre, privrednik 40 godina i znam kako se teško zarađuju pare. Danas sam predložio na televiziji "Hepi", imajući u vidu da cela Srbija govori već mesecima

da mu se oduzme pasoš, da ne pobegne u neke države sa kojima Srbija nema potpisan sporazum o ekstradiciji kriminalaca, lopova, itd.

dobio sam od ljudi o kojima su oni govorili kako imaju neka određena saznanja.Gospodine ministre, ako za takvo delo postoji zakon i kazna do pet godina zatvora, zašto je to neko držao u fijoci? Molim vas da policija zatraži od tužilaštva saglasnost da uđe u taj postupak i da sasluša nasilnika i oštećene, pretučene, Ivu Đilas, bivšu suprugu Dragana Đilasa i tasta, za koje postoje teške telesne povrede. Ne može neko ako ima dosta para da radi šta god želi u ovoj državi.Njegova partija se zove "Sloboda i pravda". Da li je sloboda da tučete ženu, tasta? Da li je sloboda da upadate u RTS sa kriminalcima? Da li je sloboda da se tučete sa policijom ispred Skupštine Republike Srbije, nezadovoljni što niste izašli na izbore i niste dobili ni jedan glas? Jel to sloboda? Da li je pravda kada neko nešto napravi i ogreši se o zakon u ovoj Srbiji? On mora da bude sankcionisan.Nemojte

sve postoje argumenti i činjenice šta je ko radio u ovoj državi. Tražim od vas da pokrenete taj postupak. To je kao genocid, nikada ne može da zastari nešto što se zove nasilje u porodici.Jel znate vi zašto nam se dešava ono pre neki dan sa navijačima Crvene zvezde i sa onom decom? Ona deca su dobila nalog. Nisu to kriminalci sa 17 godina. Ali, videli su kako čika Dragan Đilas tuče policiju, kako ulazi u parlament, kako tuče ženu i niko mu ništa ne može, taj čika, čikica. Jel to može u ovoj državi? Ne Ne može.Gospodine ministre, i Evropski parlament mora da zna ko je čika Dragan Đilas i njegov pajtos Vuk Jeremić, sa kim oni razgovaraju o slobodi, o pravima koja su, navodno, po njima, ugrožena u Srbiji. Mora njihove biografije da se dostave. Sledeći moj korak će biti upravo taj. I Tanja Fajon,

asfaltiranje nekih ulica, davanje avansa nekim izvođačima koji nikada nisu ušli i nikada ih nisu uveli u posao, itd. To su ogromni milioni.

ne pričaju oni to što mrze čika Dragana Đilasa, nasilnika, okruženog kriminalcima i lopovima, i ovih 250 poslanika koji sede ovde, to Srbija traži. Ne možemo mi svakog dana da pričamo - tukao je ženu i nikom ništa, ne preduzima se ono što je obaveza ove države. I onda kažu - ma nije to tačno, uhapsili bi oni odavno Đilasa da je to tačno.

Jel to život? Šta će mu 10 momaka u obezbeđenju? Od koga ga čuvaju? On je ko ženica. Ko će čika Dragana Đilasa fizički da napadne? Niko. Ali, u zatvor mora da ide za delo koje je napravio.Kada su meni spočitavali medijski da sam radio ovo ili ono, nisu mi podneli krivičnu prijavu, jer za lažnu krivičnu prijavu postoji odgovornost. Sam sam otišao u tužilaštvo i zamolio da uzmu izjavu od mene i da se pokrene postupak. Jel znate ko je saslušan? Samo oni ljudi koje su oni naveli iz mog okruženja,

on je član glavnog odbora, visoki funkcioner Đilasove partije? Zato da bi rekli, kada krene istražni postupak - plaši se od Palme. Zato smo mu mi sakrili facu i boju glasa, itd. Kad smo mu skinuli masku, videli smo o kome se radi.Zašto taj kapitalista sa sumnjivim parama i njegova radnica, izvođač radova, Marinika Tepić, nisu rekli šta je taj rekao kada je otišao u policiju? Još su mi rekli, ministre, kako je taj zaštićeni svedok napisao krivičnu prijavu protiv mene, jer on je zaštićeni svedok.

ugovora, bez otpremnice, bez fakture? Zašto? Zato što lepo govorite engleski i zato što ste trošili srpske pare kada ste bili ministar u Americi i iznajmljivao hotel od 350 kvadrata soba za gospodina Vuka Jeremića.

ministre. Sve su to plaćali građani Srbije i onda su zakopali Srbiju, tražeći mišljenje kada je u pitanju problem Kosova i Metohije, od Međunarodnog suda pravde. To su ti političari koji hoće preko ulice da uđu u parlament.Da znate, ako se ništa ne preduzme, ne mogu oni da izvedu narod i masu, ali su oni inspiratori preko Evropskog parlamenta. Zašto je negativan izveštaj Evropskog parlamenta? Zato što slušaju ova dva ološa. Oni im daju te izveštaje, jer Vuk Jeremić je bio u Generalnoj skupštini UN i oni smatraju da je on neka faca zato što ima lepo kravatu, košulju belu i crne cipele, što bi rekli moji Končarevci.Kažu

sad mi ćutimo? Da se kaže Evropskom parlamentu – gospodo, oni ne mogu ništa da vam pomognu. Zašto beže od njega ostale opozicione partije? Zato što su videli ko sedi u prvom redu. Ludaci, kriminalci, lažovi, izvođači radova i najbogatiji političar, čika Dragan on, on priča o Srbiji i mi zbog njih, dame i gospodo, kasnimo, ne ulazimo u EU, jer to što nama EU spočitava, to ništa nije istina. Pa, mi smo izbornoj kampanji, Vučić menjao zakon, zbog njih, smanjio cenzus da bude od 5% na 3%, od 5% na 3%, samo da bi izašli na izbore. Ni tada nisu smeli da izađu na izbore. Dozvolio im je, a nama nije dozvolio, nama koji smo prvi sakupljali potpise, mi smo morali da idemo kod notara, a oni preko lokalnih samouprava, preko matičara, gde svaka lokalna samouprava ima od pet do 10 matičara, kako bi što pre sakupili potpise, jer im trebalo 30 dana, a moja

Oni su pokušali i da kupe neke partije, potpise, i nisu uspeli da skupe potpise.Građani Srbije moraju da znaju da znaju da EU, odnosno Evropski parlament, da tamo postoji nekoliko poslanika koji, ne mogu da tvrdim, ali sigurno imaju neku korist od ove dvojice da daju takve izveštaje. Kada je bio onlajn sastanak sa evropskim parlamentarcima i Tanja Fajon je bila sa druge strane, upravo sam je ja pitao zašto vi mrzite Srbiju? Mada su rekli da ne iznosimo razgovor u javnost, neću sve da iznosim, itd. Nisam mogao neke argumente da dobijem, osim što mi je rekla, pa, ja sam ljuta na Vučića, rekao je Vučić kako sam ja kupila kuću u Sloveniji, odnosno, nije kupila, ne znam šta radila. Dobro, vi dokažite da niste, a nemojte da sada zbog toga, i sve vreme vaši izveštaji, a vi kao glasnogovornik tog izveštaja napadate Srbiju, a da nemate činjenice i materijalne dokaze za sve to što govorite.Da znate, oni nama ne mogu da oproste ekonomsku moć, ekonomski napredak, rast BDP, da naša vojska, samo se zove vojska kao nekada, a ne izgleda, nismo ni praćke imali kad su bili oni, svako od nas ovde zna šta su praćke, policija takođe. Da sprovodimo zakon, ma ko je on bio, a ne - ja sam Dragan Đilas, imam pare, i pazi kad ja dođem, odakle da dođe, iz Mauricijusa, kada ide da vidi kolika mu je kamata.Slušajte ovo ministre, on je odneo te pare, veću cifru tih para u neke druge države, one naplaćuju što vam čuvaju pare, čak ide, 0,5% čak ide, 0,5% zato što mu čuvaju pare oni tamo. Pa, donesi bre, ovde, bre Đilase, ako si pošteno zaradio, bre. Koliko misliš da ih čuvaš tamo, a i s kim ćeš da potrošiš, kad si sam. kad si sam. Šta ti treba u životu, koliko ćeš danas da pojedeš. Oženio se i drugi put, pobeže ona žena od njega, i ostade sam u velikoj kući. Taj koji sve vreme napada Srbiju, laže, kači etikete. Kaže lud Vučić. Pa, jesi bre Vučiću lud, čim si u 11,00 sati išao da obilaziš gradilišta, jer on u 11,00 sati broj pare.

na Evroviziji za naše devojke.Ja gospodine ministre, vodim 600 lekara u Grčku od donatora koje sam obezbedio od 3. – 7. juna, i reći ću vozačima autobusa da stanu, najmanje na tri pumpe, da nešto potroše para, u znak zahvalnosti Makedoncima što podržavaju Srbiju i da taj nekadašnji prijatelj, neću sada da govorim o čoveku, o Zajevu, u poslednje vreme, svaka mu čast koji je video da je Dragan Đilasa prevarant, kao na tri šibice, ovde nije majke mi moje, i ovde jeste, gde god stavite vi izgubite, kod njega je uvek čičino, kao na ruletu,

da se procesuira, materijalni dokaz. Nije to, gospodine ministre, rekla kuma od drugarice Anice, jer Anicin momak radi u „Inkotehni“, a taj iz „Inkotehne“ čuo kada je pio kafu u MekDonaldu. Ovo je istina, potpis. Kažu, demantovali smo to. To nikada ne može da se demantuje, možeš da se nagodiš, da platiš. ta žena sirota, zna da ovaj bije, da ima pare. Žalila se policiji, državi, ništa i onda sigurno rekla – čika Dragan Đilas nije bio mnogo jak, onako poluotvorenom pesnicom udario mog oca, mogao je i drugo oko da mu zatvori, ali nije hteo, dovoljno je jedno oko da mu zatvori. Mora da bude procesuiran, ministre. Nemojte da dozvolite da građani Srbije ostanu bez tog materijalnog dokaza,

ali čuo sam da Kinez prave detektor pa mogu i papir da otkriju, to će biti jula meseca. Ja ću da kupim od Kineza taj detektor, da obiđemo i da vidimo ta „kanal banka“ u dvorištu, ali kad kopate nešto u dvorištu i u firmi, obavezno komšija gleda kroz prozor. Šta vi to kopate? I da pronađemo, da ne pronalazimo samo, ovi su pronalazili jame, kao to su Albanci, a pobili ih Srbi. Nataša Kandić i ovi drugi, nego malo te „kanal banke“ da vidimo u kakvom su stanju, kakav im je šalter i tako dalje. Zahvaljujem. Tražim odgovor od vas.

zaslužuju zaštitu ove zemlje i zakona žrtve porodičnog nasilja i tu se zaista u potpunosti slažemo. Zakon je takav kakav jeste. Da li može ponovo da se otvori istraga o nečemu, o tome odlučuje nadležno tužilaštvo i ja se potpuno slažem sa vama da je naravno u skladu sa zakonom potrebno uraditi sve da se ovakve stvari rasvetle. Prilično je nemoralno da o normalnosti priča čovek koji je tukao svog tasta, tukao svoju suprugu i to pred decom. To nije nešto što je sad stvar rekla-kazala, ili nešto što je stvar mog ili vašeg utiska, to je nešto što je rečeno nadležnim organima u formi službene beleške, u formi izjave građana.Slažem se da možemo videti i ispitati i odgovornost, eventualnu odgovornost, ukoliko je bilo propusta, ja to ne mogu da kažem, u samoj istrazi, ali jeste činjenica da se desilo to što se desilo.Znate, ne možete sve stvari sankcionisati, ne može sve da ide pod zakon, neke stvari pogotovo u politici moraju da se kažu i da se znaju pa da građani sude o tome.Znate, taj gospodin o kome govorite Đilas je u pitanju, čovek koji je Aleksandru Vučiću dok mu je taj Aleksandar Vučić pomagao da sačuva i spase Košarkaški savez Srbije govorio kao o sjajnom čoveku, kao velikom državniku, kao o čoveku koji razume sport, koji poznaje, koji pomaže, bez čije podrške naša reprezentacija, ne bi imala velike uspehe. Sećate se kada mu je donosio poklone, a onda odjedanput kad mu više nije potreban taj Aleksandar Vučić, on je diktator, zlikovac.Znate, bilo je to, ako se ne varam 2012. ili 2013. godine, Aleksandar Vučić je bio prvi potpredsednik Vlade, bio je ministar odbrane, ja sam bio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i zatekao sam se na jednom sastanku između ostalog razgovaralo, ko će da bude naš predstavnik u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.Došlo vreme da država Srbija, siguran sam da je tu predsednik Skupštine Dačić bi se setio toga. Država Srbija je imala pravo na to jedno mesto i ima pravo da delegira nekoga po svom izboru, ko zadovoljava određene kriterijume, ali najvažnije da ima podršku Vlade Republike Srbije, to je suština i to je mera.Odmah mera.Odmah da vam kažem dobro je mesto. Radi se u Londonu, plata je u desetinama hiljada evra, funti, čega već, u svakom slučaju, više je nego dobra, teško je doći do nje, imate veliki ugled, autoritet, banka, veliki poslovi, u svakoj profesionalnoj karijeri kruna karijere, a materijalna satisfakcija ogromna.I pomene se više imena između ostalih ime Milice Delević, bivša supruga Dragana Đilasa, odmah da vam kažem ja sam bio protiv. Nisam se pitao, ali kad sam već bio tu, priprema se materijal za sednicu, ja kažem, mislim da to ne treba raditi, mislim da je to politički problematično, a da ne govorim o tome što niko nikad ne bi pomislio za vreme dosovaca da supruga nekog člana SNS na primer, ili u to vreme ne znam SRS dobije SRS dobije podršku državnih organa. Ni slučajno.Raspravu je presekao predsednik Vučić i rekao je – ona je stručna za taj posao, ja verujem da ona to može dobro da radi, koja je, čija supruga baš me briga, ko za koga glasa baš me briga, stvari u Srbiji su se promenile, od sad će se voditi računa o stručnosti.I tako je Milica Delević bivša supruga Dragana Đilasa postala predstavnik Republike Srbije u IBRD u Evropskoj banci za obnovu i razvoj,

I o tom čoveku Aleksandru Vučiću, je govorio toliko uvreda i toliko laži.Kažem, ne može sve da se sudi, ne može sve da se presudi, ne može da bude zakon za sve, ali evo ovo što sam vam rekao, govori o razlici između ljudi ili govori o tome ko govori istinu kada priča o tome kako je normalan ili nije normalan.Evo, Aleksandru Vučiću, ja sam mu često govorio i u šali, a boga mi i kažem u zbilji bolji si čovek od mene. Ja to ne bih uradio.On je to uradio, a zahvalnost mu je što ga, njen suprug proglašava ludakom i što čini svako zlo koje može da učini i njemu i državi Srbiji, on to i učini.Da je to neko uradio meni i vama, da mi je tako pomogao u životu, mi smo obični ljudi, nas možete da vidite na ulici, na pijaci, kafani, razgovaramo sa običnim ljudima jer mi smo obični ljudi.Mi znamo šta znači reč zahvalnost, znate ono kad kaže – nemoj, pomogao mi je čovek, dužan sam mu bar toliko, učinio mi je, zaposlio mi je dete, pomogao mi supruzi kad je trebalo. To se u srpskom narodu pamti kad vam neko učini nešto u životu, a ne traži ništa zauzvrat. Ništa.A onda vidite Đilasa koji ne da, ne da nije pomislio da kaže – pa čekaj, ovaj čovek je pokazao visoke moralne vrednosti, ovaj čovek je pokazao da iznad politike, ovaj čovek je pokazao da uopšte ne razmišlja da će se nekom svetiti, i lustrirati. Gospodin Bakarec je govorio o tome.Nema lustracije, kakva lustracija, kakvo pitanje da li je to nečija supruga. Procena je da je stručna i gotovo. Radi svoj posao i ništa više. Za koga si glasala, čiji si funkcioner, ko ti je muž, pa kakve to veze ima?Ali, kao što vidite, to dobro se neće vratiti. Kažu nekada da je mudri Knjaz Miloš rekao – ne znam što me toliko mrzi onaj čovek, nisam mu nikakva dobra učinio. Aleksandar Vučić sada treba da zna što ga toliko mrzi Dragan Đilas, mnogo mu je dobro učinio. Hvala.

Zadovoljan sam vašim odgovorom.Samo želim još nekoliko rečenica da vam kažem, koji su to lažovi i prevaranti. Pošto su sve izmislili i nemaju ni žrtve ni svedoke, onda ta jedan žena iz Jagodine, kaže svom sinu koji daje lažne informacije, da prijavi da su im obili stan.Ode policija i krim služba, stan nije obijen, taj momak koji je pozvao policiju, kažu policajci, pa nije obijen stan, pa kaže on, nije, pa što si zvao policiju, pa kaže – mislio sam da je obijen.Za to vreme dok je policija radila, oglašava se radnica Dragana Đilasa, Marinika Tepić i kaže Nato, šta čekaš što ne hapsiš Palmu, jel vidiš kako zastrašuje svedoke? Pa ode ta radnica Dragana Đilasa, prvo rekli kakvo tužilaštvo i Jagodina, policija, srećom prebačeno u Kraljevo, ode u Kraljevo, ali ode i Dragan Đilas.On je sigurno ili sudski veštak ili inženjer za kamatu i pare, izađe ona iz Tužilaštva i kaže – evo imam tvrdo obećanje da će ovaj proces biti prebačen u Tužilaštvo za organizovani kriminal u 15 minuta posle toga kaže – nismo uopšte pričali o tome, proces nije ni započet, jer nemamo protiv koga da započnemo proces, nemamo svedoke, itd.Znači, oni su spremni da ukradu jaje ispod kokoške, kvočke, a da ona ne oseti. Znate, šta je kvočka, gde stavimo sedam, osam, deset jaja i posle toga se izlegu pilići i ne možete da priđete kvočki, ali oni znaju i da puze i bilo šta drugo kada nešto treba da se krade i laže.Molim vas po službenoj dužnosti, tražim da policija potraži zdravstveni karton od žene iz Jagodine, koja šalje lažne informacije i zove se Katarina Jokić.Ja vas molim vas molim zarad javnosti, da bi građani znali ko daje informacije iz Jagodine i da li to lice koje daje informacije

Zahvaljujem uvažena potpredsednice Narodne Skupštine Republike Srbije. Poštovani ministre, poštovana predstavnice Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što počnem da govorim o amandmanu i razlozima, zbog kojih poslanička grupa SPS, smatra da je dobro što je Odbor za bezbednost podneo amandmane, i da je dobro što su ovi amandmani prihvaćeni, pričama koje smo maločas čuli, pre svega od gospodina Atlagića, Markovića i Bakareca, moram da kažem nekoliko reči o onome što smatram da je danas u Srbiji suštinsko pitanje.Pre svega, gospodine Vulin, politika vladajuće koalicije nije mržnja, ona je jasno koncipirana u šest ključnih tačaka i principa, koje je definisao predsednik Republike, predsednik SNS, nakon parlamentarnih izbora i oni su stubovi ekpozea Vlade Republike Srbije.Sa Srbije.Sa druge strane, obaveza svih nas, odgovornost svih nas, i nas narodnih poslanika koji smo legitimno izabrani predstavnici građana, jer Narodna skupština Republike Srbije je glas naroda i kako vi kažete ujedinjene Srbije, obaveza svih nas je istina. Tu istinu zaslužujemo i to je naša odgovornost, obaveza prema građanima Srbije, pre svega. Istina je interes svih nas.Zašto ovo kažem? Godinama unazad, gospodine Vulin, u Srbiji je neko za nešto kriv, kada konkretno govorimo i o politici, i o političarima, godinama je neko za nešto kriv, a niko ni zašta nije odgovarao, čega može da se izvede samo jedan zaključak - političari su nekako uvek zaštićeni.Ova vladajuća koalicija, predsednik republike, Vlada Republike Srbije, pokazuje da nema zaštićenih. Niko nije iznad zakona, niko nije jači od države.Želim, pre svega da

i da je ovo akcija koja je pokrenuta, pre svega od strane predsednika republike, koji jasno koncipirao šest ključnih principa načela i rekao da je jedan od ključnih principa borba protiv kriminala i korupcije, organizovana borba protiv kriminala i korupcije.Ali, bez

ne bi došli do ovih rezultata. I za to je potrebna hrabrost i ja vam čestitam na toj hrabrosti. Verujem da će ova biti nastavljena u periodu koji je pred nama.Zadali ste jedan ozbiljan udarac organizovanom kriminalu i korupciji u Srbiji. Dakle, niko nije jači od države i niko ne može da bude iznad zakona i nema tu selektivnosti i nema tu selektivnih meta.Znate, maločas ste spomenuli, kada je

na bazi kojih će biti formirana Vlada i koji će biti stubovi, kao što sam rekao, ekspozea premijerke Vlade Republike Srbije, i kada je najavio beskrupuloznu borbu protiv kriminala i korupcije, i da neće biti zaštićenih, tada ne da smo čuli podsmehe, nego znate koje su bile definicije - ovo je sezonska predstava, Aleksandra Vučića. Za sve ovo je potrebno nezavisno sudstvo.Evo, ujedinjena Srbija, kako vi kažete, pokazuje delima, a ne rečima, da ovo nije sezonska predstava. A, što se tiče nezavisnog sudstva,

Ali, oni imaju moralno pravo da govore o nezavisnom sudstvu. Oni koji su otpustili 900 sudija, oni koji su postavljali sudije i tužioce tako što su lokalni odbori slali predloge, mišljenja, pa je bio potreban potpis predsednika opštine sa jedne strane, a predsednika opštinskog odbora sa druge strane i za to postoji dokumentacija. Vi to dobro znate. Oni govore o nezavisnom sudstvu.Sa druge strane, gospodine Vulin, maločas je gospodin Bekarec, govorio o pretnjama. Pretnje koje su upućene od strane, ne mogu ja njega nazvati gospodinom, daleko je to od gospodina, gospoda se tako ne izražavaju, ali nekom tamo osobom, koja sebe naziva kvazi opozicionarom i liderom kvazi opozicije, koja nikada nije izmerila svoju snagu na izborima, jer nema hrabrosti za to, ali znate, te pretnje nisu ništa novo i kada upućujete takve pretnje postoji razlog za takvu nervozu, a vrlo je interesantno kada dolazimo do vrhunca te nervoze onog trenutka kada kreće obračun sa organizovanim kriminalnim grupama, onog trenutka kada se u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvaja zakon, veoma važan Zakon o poreklu imovine, onog trenutka kada mi kažemo i Evropskoj komisiji koja nam vrlo često zamera da ne postoji politička volja da se Srbija obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom, kada kažemo – evo, postoji politička volja, mi to radimo praktično zakonodavno.Dakle, onog trenutka kada postoji jedna sinergija između praktičnog i zakonodavnog delovanja, e onda dolazi do jedne nervoze kod jednog dela opozicije, konkretno onih, gospodine Bakarec, koji ste naveli, znači, postoji opravdan razlog za sve to.Pretnje i njihova hrabrost su jako dobro poznate. Znate, oni imaju taman toliko hrabrosti da se pojave na konferenciji za štampu i ne odgovore na pitanja novinara. Eto, to je hrabrost. Održite kao ono u karateu, znate kate sa zamišljenim protivnikom i okrenete se i

imate taj novac ili nemate taj novac? Vi samo treba da odgovorite sa „da“ ili „ne“, ništa više ako ste već sazvali konferenciju za štampu. Vi kažete – ne, ja ću vas da tužim. je to savremena demokratija za koju se zalažu? Da li je to nezavisno pravosuđe i sudstvo za koje se zalaže ta kvazi opozicija?Verujem opozicija?Verujem da ćemo mi, gospodine ministre vrlo brzo, ne možete vi to sad nama reći, ja to zna, ali verujem da ćemo vrlo brzo dobiti odgovore na sva ona pitanja na koja su ti kvazi opozicionari izbegli da odgovore.Šta je problem u tome ako ste vi sigurni u nešto, pa šta je problem da odete na poligrafi da odgovorite na tri konkretna pitanja? Imate račun? Imate novac? Odakle vam

vrlo brzo uz ostale nadležne organe i nadležne institucije doći do konkretnih odgovora.Kada građani kažu šta misle o tim, nazovite liderima opozicije, e onda imate one režijske predstave, izraziću se gradskim vokabularom, cmizdrite pred kamerama, ali treba prvo da vas dobro izmontiraju, moraju da naprave dobru režiju, pa da ispadne da plačete jer vam je neko rekao da ste lopov. Šta ste vi sve izgovorili, pre svega toga. Treba da se zapitate zašto vam građani to govore.Zaboga,

Ne. Suština je u tome da sebe prikažete kao žrtvu.Ne očekuje narod od političara da sebe predstavljaju kao žrtvu. Narod od političara očekuje konkretna rešenja i odgovore na ključna pitanja, upravo onako kako to čini i predsednik Republike, kako to čini Vlada Republike Srbije, kako to čini i Narodna skupština Republike Republike Srbije.Znate kako, ja bih mu možda i poverovao da je on nešto želeo da promeni, pa, recimo, da je rekao ovim svojim saborcima: „Stanite ljudi, pa ne ulazi se na takav način u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Pa, nemojte srpskom zastavom. Stanite, nemojte napadati fizički novinarku TV „Pink“ koja ima jedva 40 kilograma“. To je velika hrabrost, morate priznati. Za to je potrebna velika hrabrost. „Stanite, nemojte! Uvedene su vanredne mere, vanredna situacija. Nemojte mi da dajemo loš primer tako što ćemo da sedimo ovde pred Skupštinom i da se na onakav način obraćamo penzionerima. Nemojte da napadate na onakav način predsednika Administrativnog odbora, da fizički nasrnete na njega. Stani, ti Obradoviću, nemoj tako da ulaziš u Kabinet predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, nije primereno, nije dostojanstveno“. Da je to učinio ranije pre ovog scenarija, pre ove režije, da je pokušao nešto da promeni možda bi mu neko i poverovao. Ovako, politička magla, politički marketing, više ne prolazi.Kada već govorimo o porodicama, pa ja moram da vas podsetim, mi smo o tome govorili ovde u parlamentu još u prethodnom sazivu, hajde da se podsetimo ko je izmislio tu matricu i taj patent da se pominju porodice političara i da se putem društvenih mreža objavljuju fotografije dece političara. Pa, mi smo ih molili da to ne čine. To nije učinio niko iz vladajuće koalicije.Gospodo, mi se bavimo… Niste gospoda, ne mogu da kažem „gospodo“, ali mi se bavimo politikom. Nismo pitali svoje porodice i svoju decu da li će da se bavimo politikom, nego smo odlučili i bavimo se politikom. Na nas možete, ja sam milion puta rekao, pa sručite kofu fekalija, ali budite hrabri i učinite to politički. Nemojte poturati druge i nemojte kreirati ovakav scenario. Pokažite bar malo odlučnosti, bar malo hrabrosti, ali znate, manjak političke moći, manjak političkog uticaja, nemanje političkog programa, nemanje nikakve političke ideologije, izlaza iz jedne, rekao bih, bezizlazne političke situacije… Pa, ne čekaju oni evropske parlamentarce zbog izbornih uslova, nego misle da će tako da izvrše nekakav pritisak. Pa, nema pritiska. Nema pritiska. Neće bez izbora niko doći na vlast u Srbiji. Demokratija se u Srbiji ostvaruje na izborima i jedino izbori mogu da promene politički kurs Srbije.Zaboravite to zavučete za rukav i da tražite svoje parlamentarce koji će da podnose 400 amandmana kako bi loše govorili o Srbiji. Zaboravite na to. Ne glasaju evropski parlamentarci, glasaju građani Srbije.Prestanite da crtate mete na čelo članovima porodice i predsednika Srbije. Prestanite svima nama da crtate mete na čelo. Dosta više toga! Imajte hrabrosti i pokušajte politički da se obračunate i nemojte za to da poturate

Lustraciju je pomenuo jedan, a revanšizam onaj hrabri, onaj drugi, onaj hrabri kojih se baš svi plašimo, samo što bih ja voleo da umesto što nam šalju, gospodine Vulin, i to ću da vas zamolim, što nam svako veče, ne svako veče, ali otprilike onako sporadično pošalju neku političku predstavu ovde pred Skupštinu, ja nemam problem. Nemam problem. Iako sam takvog zdravstvenog stanja, zaista nemam problem. Mene su pozvali na fizički obračun, pa su krenuli na automobil. Ne znam šta će da postignu time? Ne interesuju oni mene, ali vas molim da se prave dobre bezbednosne procene zbog koleginica koje su kamenovane, zbog koleginica koje su nazivane najporgrdnijim imenima.Ne želim ja one u prvom redu, koji mi deluju i alkoholisano i ne bih rekao kako još, ja želim ove u prvom redu, ove političke lidere njihove, nazovite političke lidere. Ja želim njih da vidim u prvom redu, da mi oni kažu da se obračunamo, da pokažu hrabrost da se obračunamo.Što

Pa, mi iz Socijalističke partije Srbije nismo ih se plašili 5. oktobra 2000. godine, a posebno ćemo da ih se plašimo danas u 2021. godini.Dakle, godini.Dakle, ja vas molim samo jedno, ovi ljudi ovde su došli, i koleginice i kolege, da odgovorno, ozbiljno i posvećeno rade svoj posao

takav vid nasilničkog i siledžijskog ponašanja, jer nije to politika, niti je to suština postojanja politike. To je daleko od politike, daleko od političkog vokabulara, svake političke tolerancije i političke korektnosti. Nema, to je prešlo svaku granicu. To je nasilničko, ponavljam, i siledžijsko ponašanje i to je društvena norma. Ne sme da bude društvena norma u Srbiji. To je nešto protiv čega moramo svi zajedno da se izborimo.Sada, kada je reč konkretno o amandmanima i kada je reč konkretno o zakonu, samo nekoliko rečenica. Najpre, samo nekoliko rečenica. Najpre, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije smatra da je jako dobro što ste prihvatili sva tri amandmana i da će oni doprineti kvalitativnom zakonskom predlogu koji ste predložili. On će svakako imati podršku poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije.Ja ću najpre uopšteno nekoliko rečenica, da podsetim da je lična karta javna isprava kojom građani Srbije dokazuju svoj identitet i da obaveza posedovanja ovog dokumenta se odnosi na sve građane od navršene 16. godine života.Dobijanje lične karte, kao što smo rekli u raspravi u načelu, između ostalog jeste znak zrelosti, znak da građanin postaje vidljiv i prepoznat, ali i, ono što je jako važno, odgovoran pred zakonom. Za one koji prvi put dobijaju ličnu kartu to je čast, za državu je lična karta dokument proverljivosti identiteta.Digitalizacija koje je strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije najpre je realizovana upravo kroz ličnu kartu kao digitalni dokument, odnosno digitalnu ličnu kartu. Modernizacija ovog dokumenta omogućava i brzu identifikaciju građana koja je značajna za savremeno društvo. Ovakav dokument doprinosi ubrzanim procedurama u ostvarivanju prava građana, ali i za državu.Pre uvođenja biometrijskih pasoša 2008. godine državljani Srbije mogli su da putuju bez viza samo u 19 zemalja sveta. Evropska unija je za građane naše zemlje ukinula vize 2009. godine. Državljani Srbije bez vize mogu da borave u 71 državi, dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša bez vize mogu da uđu i borave u 93 države, a srpski pasoš na globalnom nivou je 28. na svetu.U skladu sa „mini Šengenom“ ljudi će biti u mogućnosti da putuju širom regiona sa važećom ličnom kartom.Sistem izrade lične karte, s druge strane, obezbeđuje maksimalnu zaštitu podataka o ličnosti, što je u eri digitalizacije i veoma važno, jer se danas mnogo lakše može doći do različitih podataka i ti podaci mogu biti zloupotrebljeni. Očigledno stepen zaštite podataka na ličnoj karti nije prostor za hakere koji danas surfuju internetom i upadaju u razne sisteme podataka. U tom smislu bih pohvalio stepen zaštite podataka na obrascu lične karte.Cilj izmene i dopuna o kojima govorimo deo je realizacije Vladinog projekta „Stop birokratiji“, koji je kreiran kako bi se smanjile, o tome je govorio i gospodin Marković, kako bi se smanjile administrativne i birokratske barijere u komunikaciji javne uprave sa građanima, privredom i u međusobnoj komunikaciji između državnih institucija.Što se tiče konkretno prvog amandmana koji je podnet na član 1. Predloga zakona, a odnosi se na član 7. važećeg zakona, dakle, amandmanom se dopunjuje odredba ovog člana tako što se dodavanjem novog stava 5. precizira da se u obrazac lične karte, koji ne sadrži čip, obavezno unosi podatak o adresi prijavljenog prebivališta. Ovo je svakako dobro i precizno rešenje kojim se obezbeđuje sadržaj istih podataka i za lične karte bez čipa i za lične karte sa čipom.Moram da kažem da elektronska lična karta, koja je zamenila stari papirnati obrazac, a to je bila stara lična karta u obliku knjižice, predstavlja jedan moderan obrazac kojim se lako rukuje, a korišćenje podataka je mnogo jednostavnije. Lična karta je sada primarni, osnovni identifikacioni dokument iz koga se crpe svi relevantni podaci o vlasniku.Naravno da ćemo podržati i ovaj amandman odbora i naravno da ćemo podržati i naredna dva amandmana odbora i, kao što sam rekao, naravno da ćemo podržati i

a tek onda rade pravosudni organi, a sve zavisi od onoga što vi i BIA i tužilaštvo odradite. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Pre nego što nastavimo sa radom, jedno obaveštenje o današnjem radu.Poštovani narodni poslanici saglasno čl. 27. i čl. 87 st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima narodni poslanik Đorđe Dabić.